на 17 декември 2018 г., приет на първо гласуване на 11 януари 2019 г. Заповядайте, госпожо Димова, да ни запознаете с Доклада.

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 802-01-58, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2018 г., приет на първо гласуване на 11 януари 2019 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Министърът на земеделието, храните и горите е компетентен орган за признаване на развъдни организации и техните развъдни програми в съответствие с чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни,

отразява и/или коригира породата, пола и датата на раждане на животните и развъдния им статус в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните;“. 2.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

„(4) В състава на Съвета по животновъдство се включват и представители на национално представени организации в областта на животновъдството, които отговарят на изисквания, определени в правилника по ал. 3.“

ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. Член 6 се изменя така: „Чл. 6. Развъдните организации са сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност: 1. в обществена полза – при извършване на развъдна дейност с чистопородни разплодни животни; 2. в обществена или в частна полза – при извършване на развъдна дейност с хибридни разплодни свине.“ Благодаря Ви. Има ли изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на

обръщат ми внимание, че при първото гласуване на § 1 и § 2 не е станало ясно, че гласуваме и двата параграфа. Вероятно съм сгрешил при докладването. Моля да се има предвид, че двата параграфа – първи и втори, са гласувани, за да бъде ясно в стенограмата. По § 8 е постъпило предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. § 8: „§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) Развъдната дейност се извършва от организации, признати за развъдни със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 29б, ал. 1,

1.“ 2. Алинея 4 се отменя. 3. В ал. 5 след думите „разработва от“ се добавя „научни работници, които извършват научна дейност за съответния вид и направление животни, и“

чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 думите „Общите организации“ се заменят с „Общата организация“. 2. В ал. 3 след думата „животни“ се добавя „се регистрират по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност и“ и думите „във връзка с осъществяване на епизоотичния контрол“ се заличават. 3.

Няма желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване на текста на вносителя, подкрепен от Комисията за § 9, който става § 11,

Уважаеми народни представители, има ли изказвания по предложението на Комисията за редакция на § 15, който става § 16?

2. Алинея 6 се изменя така: „(6) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството създава и поддържа: 1. база данни за произхода на мъжките разплодни животни, установен със зоотехнически сертификат или чрез ДНК анализ; 2. регистър на мъжките разплодни животни и регистър на развъдните стада от националния генофонд, които се актуализират по предложение на развъдните организации и се одобряват със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?

Малко предистория. ДНК лаборатория беше създадена преди три години към Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. За съжаление, досега тя не се използваше и не даваше възможност да се работи в сферата, в която е, а именно установяването на произхода на животните и съответно тяхната класификация в една или друга порода. По предложението на Министерския съвет и Министерството на земеделието лабораторията трябваше само да осъществява дейност по отношение на местните породи. гласувано предложение от Комисията е всички породи в България да бъдат обхванати от този ДНК анализ. Освен това се дава и възможност тези породи животни, които имат сертификати, да бъдат признати. Считаме, че по този начин доста от изкривяванията и проблемите, които се появяват именно преди идентификацията на породите, ще създадат възможност за по-сериозен контрол, тъй като огромни тъй като огромни средства по европейските фондове се предоставят за поддържането на генофонда в страната и на породите, които са важни.

със заповед на изпълнителния директор трябва да бъде публикуван и да е публичен на страницата на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. От От прагматична гледна точка това е почти невъзможно, защото този списък е непрекъснато променящ се. Той не е година за година. Тоест в рамките на един месец Вие може да имате промяна на списъка пет, шест или седем пъти, което означава, че може да се създаде проблем именно с този регистър – да бъде актуален и това, което е публикувано на страницата, да бъде точно. Надявам се чрез вътрешни правила, които Изпълнителната агенция ще приеме, да създаде предпоставки регистърът, който е важен за всички, включително и за контролиращите органи, и за тези, които съответно осигуряват и предоставят средства от европейските фондове, да имат актуална база данни за регистрираните животни. животни. В противен случай един регистър, който не се актуализира непрекъснато, на практика не изпълнява своите функции, за които е създаден. Надявам се този текст да бъде разбран и подкрепен, защото е едно от най-важните неща в промяната на Законопроекта. Благодаря. Благодаря Ви, професор Бъчварова. Има ли реплики към изказването? Няма. Други изказвания по обсъждания текст?

В ал. 3 думите „от представители на неправителствени организации, определени от тях съгласно устава им“ се заменят с „по генетични ресурси“. 2. Създава се нова ал. 4: „(4) В състава на националния съвет по генетични ресурси се включват председатели на развъдни организации, представители на развъдни организации – зооинженери, на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и на дирекцията по чл. 3, ал. 2, т. 1, както и представители на науката от висши училища и от Селскостопанската академия.“ 3. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 4. Създава се ал. 6: „(6) Националният съвет по генетични ресурси е органът, който удостоверява статуса на местните породи като застрашени по смисъла на чл. 2, параграф 24

Не виждам заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване на редакцията на Комисията в подкрепа на текста на вносител за § 17, който става § 18. Гласували

По § 20 е постъпило предложение от народния представител Бюрхан Абазов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21: „§ 21.

По § 21 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 21 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?

По § 22 има предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22: „§ 22.

се подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите, към което се прилагат: 1. проект на развъдна програма за всяка отделна порода, линия или хибрид, който съдържа: а) характеристика на породата, линията или хибрида; б) ясно формулирана развъдна цел, като за целите по чл. 22, т. 3 и 4 се описват подробно обстоятелствата, които ги налагат;

фактори на развъдната политика; е) методи за контрол на признаците – обект на селекция; ж) методи за оценка на развъдната стойност; з) методи на развъждане; и) схема за селекция на отделните категории родители; к) географски обхват; 2. списък с брой на разплодните животни и местонахождение на стадата, включени в развъдната програма, който доказва, че организацията ще работи с достатъчна по обем популация за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстване или за запазване на породата; 3. списък с имената на членуващите в организацията, подписан от всички членове; 4. декларация с имената на лицата по чл. 23, както и документи, които удостоверяват професионалната им квалификация; 5. опис на техническото оборудване и съоръжения, който доказва възможност за ефективно извършване на дейността; 6. декларация, че организацията може да извършва необходимите проверки за регистриране на родословие; 7. декларация, че организацията ще регистрира произхода на животните; 8. декларация, че организацията може да използва данните за качествата на животните, необходими за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстването на породата или за запазването й; 9. набор от правила (инструкция), относно: а) начините на определяне на характеристиките на породата; б) системата за идентифициране на животните; в) системата за регистриране на животните; г) извършването на контрола на продуктивните качества и признаци – обект на развъдната програма; д) система за използване на зоотехническите данни; данни; е) начините за водене на родословната книга, когато има различни изисквания за вписване на животните или различни процедури за класифициране на животните, вписани в книгата; 10. процедурен правилник, с който се определят правата и задълженията на членовете в съответствие с чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/1012, реда за уреждане на споровете, както и условията за спазване на принципа на недискриминация.“ 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Заявлението по ал. 1 се подава лично или чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“ 3. Досегашната ал. 2 става нова ал. 3 и в нея думите „издаване на разрешенията по ал. 1“ се заменят с „признаването на развъдни организации и издаването на разрешение за извършване на развъдна дейност“. 4. Създава се нова ал. 4:

§ 25: „§ 25. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „4-месечен“ се заменят с „5-месечен“ и думите „издаване или отказ“ се заменят с „признаване или за отказ от признаване на организацията за развъдна и“. и“. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) След издаването на заповедта по ал. 1 Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството извършва проверка на място относно декларираните обстоятелства по чл. 29, ал. 1 и представя доклад на комисията.“ 3. Създава се нова ал. 4: „(4) Когато са налице основания за постановяване на отказ, комисията по ал. 1 писмено уведомява заявителя за мотивите за отказ при спазване на чл. 5 от Регламент (ЕС)

По § 26 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Бюрхан Абазов. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 24. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26: „§ 26. Член 29б се изменя така: „Чл. 29б. 29б. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед признава или мотивирано отказва признаването на организацията като развъдна. (2) Министърът на земеделието, храните и горите отказва да признае организацията като развъдна, когато: когато: 1. представените документи не отговарят на изискванията на чл. 29, ал. 1; 2. се установи несъответствие между представените документи по чл. 29, ал. 1, т. 3 – 6 и фактическите обстоятелства.“

Предложение от народния представител Бюрхан Абазов. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 24.

кодекс.“ 2. Създава се ал. 3: „(3) Организация, на която е отказано признаването като развъдна, може да кандидатства отново една година след влизането в сила на заповедта за отказ.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? ли изказвания? Няма. Предложението на народния представител Бюрхан Абазов, отразено на систематичното му място, няма да бъде подложено на гласуване. Преминаваме към гласуване

постъпило предложение от народния представител Бюрхан Абазов, което е оттеглено. Постъпило е предложение от народния представител Бюрхан Абазов,

„Чл. 30а. След признаването на организацията за развъдна комисията по чл. 29а, ал. 1 разглежда развъдната програма и представя доклад на министъра на земеделието, храните и горите с предложение за одобряване или за отказ от одобряване на развъдната програма и за издаване или за отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдната организация. Чл. 30б. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед одобрява развъдната програма и издава разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдната организация или прави мотивиран отказ. (2) Министърът на земеделието, храните и горите отказва да одобри развъдната програма и да издаде разрешение за извършване на развъдна дейност, когато: 1. развъдната програма застрашава запазването и/или развитието на породата; са налице обстоятелства, които застрашават изпълнението на одобрена развъдна програма на съществуваща организация по отношение на: а) основните признаци и характеристики на породата или на основните цели на програмата; б) съхранението на породата или на генетичното разнообразие в рамките на породата; в) ефективното изпълнение на развъдната програма, когато целта й е опазване на застрашена от изчезване порода; 3.

При наличие на основание по ал. 2, т. 2 се изисква становище от развъдната организация с одобрена развъдна програма и комисията може да вземе предвид: 1. броя на вече одобрените развъдни програми за съответната порода; 2. размера на популациите за разплод, обхванати от вече одобрените развъдни програми; 3. достигнатия генетичен принос от развъдни програми

При постановен отказ по чл. 30б, ал. 2 развъдната организация може да представи развъдна програма за същата порода в 6-месечен срок от издаването на заповедта съгласно

Организация, която е заличена от списъка по реда на ал. 4 или на която е отказано одобряването на развъдната програма, може да кандидатства отново една година след заличаването, съответно след влизането в сила на заповедта за отказ.

години. (2) След изтичането на срока на разрешението развъдната организация, призната със заповед по чл. 29б, ал. 1, може да подаде заявление за неговото подновяване, към което прилага документите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2. (3) В случаите по ал. 2 не се прилагат чл. 29б и 30. Чл. 30д. (1) За промяна на одобрена развъдна програма съответната развъдна организация подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите, към което се прилагат: 1. мотиви, наложили промяната; 2. проект на измененията в развъдната програма; 3. списък с брой на разплодните животни и местонахождение на стадата, когато изменението на развъдната програма го налага; 4. копие от протокол на Общото събрание, на което е взето решение за промяна на развъдната програма; 5. резултат от оценка на развъдна стойност, доказващ нуждата от промяната и очакваните резултати – при промяна на селекционната цел. (2) Заявлението по ал. 1 се подава лично или чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. (3) Министърът на земеделието, храните и горите назначава със заповед комисия, която в срок два месеца от подаването на заявлението по ал. 1 разглежда приложените документи и представя доклад с предложение за приемане на промените в одобрената развъдна програма или прави мотивиран отказ. (4) Комисията по ал. 3 може да извърши проверка на място относно декларираните обстоятелства по ал. 1. ал. 1. (5) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед одобрява или отказва да одобри промяна на развъдната програма: 1.

Изказвания? Имате думата, уважаеми господин Кирилов.

за да възразя на този подход на законодателна техника и да припомня на колегите както от Министерския съвет, така и от Комисията по земеделието и храните, че материята, която беше прочетена току-що от парламентарната трибуна, не е за регулация от нормативен акт с акт на закон. Моля колегите да съобразяват Закона за нормативните актове, стабилността и трайността на отношенията. Тази Тази регулация би могла да се извърши с подзаконов нормативен акт, а не да се създават 306 безумни разпоредби, с които се коментира развъдната програма и развъдната организация, и, както колега правилно се пошегува, добре, че никой от Вас не реагира по отношение на сексизма спрямо половете на животните. Това е изцяло в компетентността на министъра – да създаде такъв режим и такъв регламент. Знам, че ще ми се отговори: да, ама ние прилагаме не знам коя си директива, но, пак казвам, дори в приложението на европейското право ние имаме опцията да съобразим съответно ранга на нормативния акт, който да регулира материята. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики?

§ 29: „§ 29. В чл. 31 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Министерството на земеделието, храните и горите

на Комисията от 10 април 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците, които да се използват за информацията, която се включва в списъците на признати развъдни сдружения и развъдници (ОВ, L 171 от 29 юни 2016 г.).“ 2. Алинея 2 се отменя.

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: „(1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството извършва проверки на дейността на развъдните организации, получили разрешение по чл. 30б, ал. 1, като: като: 1. дава предписания и определя срок за отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения; 2. издава актове за установяване на административни нарушения; 3. прави предложение за отнемане на разрешението за извършване на развъдна дейност. (2) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството изготвя доклад до министъра на земеделието, храните и горите с предложение за отнемане на разрешението за извършване на развъдна дейност, когато се констатира липса на дейност, нарушения, свързани с неизпълнение на развъдната програма или неизпълнение на предписанията по ал. 1, т. 1.“ 2. В ал. 3: а) в текста преди т. 1 след думата „дейност“ се добавя „или ограничава неговия обхват“; б) в т. 1 накрая се добавя „с породата, за която е получила разрешение“;

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32: „§ 32. Създава се нов чл. 38а: „Чл. 38а. (1) Производството, обработката и съхраняването на сперма, трансплантацията на яйцеклетки и ембриони се извършват само в центрове за изкуствено осеменяване, центрове за съхранение на сперма и в центрове за трансплантация на ембриони, одобрени и регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. (2) За нуждите на селекцията и репродукцията Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството използва информацията от регистъра по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. (3) Продуктите по ал. 1 се използват само при наличие на: 1. зоотехнически сертификат за разплодното животно, от което са получени; 2. одобрение от развъдната организация, извършваща развъдна дейност със съответната порода, линия или хибрид. (4) Мъжки разплодници се използват за естествено покриване при наличие на:

Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отпадане на § 33 по вносител. Гласували

„(1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството контролира: 1. внасянето на разплодни животни, сперма, яйцеклетки и ембриони от трети страни и издава удостоверения на вносителя; 2. изнасянето на застрашени от изчезване и изчезващи породи от територията на страната и получава уведомления от износителя.“

Благодаря. Изказвания? Няма.

Постъпило е предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 37: „§ 37. В чл. 48, т. 5 думата „получаваните“ се заменя с „произведените“.“

Който предлага на пазара на Република България чистопородни разплодни животни, еднокопитни, хибриди, сперма, яйцеклетки и ембриони в нарушение на изискванията на чл. 39а, ал. 3, се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв. или с имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв. (2) Развъдна организация, която издаде документ в нарушение на чл. 39а, ал. 5,

след като Елена Йончева и колеги депутати изнесоха информация. (Силен шум.) Разбира се, реакцията на управляващите не закъсня, както я виждаме и сега, но тя е паническа, объркана, противоречива и изобилства от лъжи. Защо е объркана? Първо, депутати от ГЕРБ веднага нарекоха изнесената информация „компромат и помия“, но вицепремиерът Дончев разпореди проверка. Уважаеми колеги, в коя държава вицепремиер разпорежда проверка на компромати и се занимава с помия?! Вие питахте ли господин Дончев какво прави? Защото компроматите и помията се отхвърлят безапелационно, не се проверяват.

но когато се открива Ларгото, госпожа Фандъкова прави следното изказване на церемонията: „В обекта Столична община е вложила близо 6 млн. лв. за разкопките и за укрепването на конструкцията. Ларгото ще стане най-голямата атракция в София.“ Защо така, госпожо Фандъкова, нещо се объркахте? Уж общината не участва, но всъщност е дала 6 милиона. Но това са парите на софиянци, които изтекоха по същия начин, както на „Граф Игнатиев“, както пред църквата „Свети Седмочисленици“, както на десетки места в ремонтите на София. Продължавам с лъжите. Елена Йончева и БСП не са подали нито един сигнал до органите – нито за оградата, нито за „Кумгейт“ – Хасково, нито за строителство на пътищата. Уважаеми български граждани, сигнал до главния прокурор от 9 юни 2017 г. за оградата – делото е образувано и се разследва, сигнал за оградата до всички европейски посланици.

сигнал до Софийска градска прокуратура за разходване на финансовите средства за ремонт и поддържане на пътната мрежа в България от АПИ, официално подписан от народни представители от БСП. Образувано е обединено дело със сигнал от ОЛАФ, които разследват строителството на пътищата в България. Вчера главният прокурор се самосезира по данните, изнесени за Министерство на културата. Надявам се, че по същия начин прокуратурата ще се самосезира и ще влезе в Министерството на регионалното развитие, където този проект се одобрява и съгласува и закъдето има данни в изнесената информация, че тогавашен директор на дирекция – днешен заместник-министър, също има отношение. Надявам се, че Главната прокуратура ще влезе в общината и ще провери тези 6 милиона как са изразходени, ако искаме разследването да бъде пълно, обективно и да доведе накрая до истината. На фона на всичко това е впечатляващо оглушителното мълчание на премиера Борисов. Няма сини и червени лампи, изведнъж светлините в Министерския съвет изгаснаха. Сега поне пет извода от този случай, който не е единичен. Той е поредният за управлението на всички правителства на Бойко Борисов. Имахме „Ало, Ваньо“, „Ало, Кокинов“, сега имаме „Ало, Банов“. Общото за трите кабинета на Борисов е: „Ало, корупция“, „Ало, кражби“. Това е модел на управление на задкулисие, където политическата власт, част от съдебната власт и сенчестият бизнес са заедно в името на личния си интерес и на личния си джоб, а не на обществения. Второ, това е модел на две различни реалности на паралелната държава. В очите на управляващите всичко цъфти и се развива никнат заводи като гъби, бълват продукция, инвеститорите се надпреварват да дойдат, а театрите са препълнени и няма места и билети. Под това задкулисие – кражби, бедност и нищета за българския народ! Трето, това е един ярък опит, пример за опит, да се подменят принципите на правовата държава и свободата на мнение с диктатура. Всеки, който критикува властта и изнася данни за кражби, независимо дали е разследващ журналист, опозиционна партия или президент, е наричан от управляващите „клеветник, лъжец, руши държавността и сее омраза и разделение“. Според управляващите послушанието, мълчанието, страхът и безропотното съгласие са признаците на съвременната правова държава и на единението на народа. Сериозно сте се объркали, уважаеми управляващи! Четвъртият извод каква администрация създаде Бойко Борисов по време на своето 10-годишно управление? Партийните калинки, които са послушни и подписват всякакви документи, безапелационно са на почит и с бонуси. Истинската, автентичната, професионално подготвената администрация, която не е съгласна с това, от вчера са схемаджии и изнудвачи. Петият извод – според Лиляна Павлова на откриването на същото това Ларго, там са изразходени 53 милиона европейски пари, цитирам. ГЕРБ – гражданите за европейско развитие на България, се превръщате в граждани за антиевропейско развитие на България, защото, ако българският народ е търпелив, европейският данъкоплатец не е. България не е получила тези средства, за да се отклоняват в частни джобове, а за развитието на държавата и за благосъстоянието на народа й! Според ГЕРБ е антиевропейско поведение да отхвърлиш Истанбулската конвенция, джендър идеологията и Пакта за миграция. Това според тях е антиевропейско. Но е европейско безстопанствено да пилееш европейските пари. Според ГЕРБ да се бориш с корупцията е антиевропейско поведение, но да се крадат европейски средства е европейско. В следващите месеци, уважаеми българи, ще говорим коя е истинската и автентична Европа

на начин на управление. Те не са прецедент, те са практика и тя не може да се промени със смяната на един министър с друг, който да продължи постарому. Тази практика изисква дълбока промяна на модела на управление. Ние го осъзнахме, но тази промяна изисква много усилия и много смелост от много хора. Тя зависи от всеки от Вас, уважаеми българи – колкото по-рано я поискате, толкова по-рано ще я почувствате в живота си! Ние вярваме, че тя идва скоро!

Вчера под формата на журналистическо разследване в кавички беше представен компромат, подаден на БСП от хора, които са на границата на криминалния контингент, организирана престъпна група за изнудване на хора в различни държавни институции. Това ще стане ясно и тогава ще Ви питаме: какви ги вършите Вие, за да се срещате с такива хора? Първо! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото това е недопустимо за който и да било политик. Да, допустимо е за журналисти. Да, журналистите могат да имат различни контакти. Но госпожа Йончева не е журналист, тя е политик, тя е депутат в българския парламент. Второ, няма никакво журналистическо разследване. Това стана ясно днес от думите на господин Пенчо Милков пред bTV. Преди три дни – по неговите думи – Вие сте получили този компромат

Този компромат не се различава много от останалите компроматни атаки, които проведохте чрез госпожа Йончева, която не знам с какъв акъл пък Ви се връзва да я употребявате по този начин. Очевидно тук не става въпрос и за някакво много… – съжалявам, че говоря по този начин! не става въпрос за много високо усещане къде се намира човек в такава ситуация. Госпожа Нинова явно има по-важна работа от това да чуе и другото мнение, но иначе сме за свободата на словото. Госпожа Йончева дотук не е разкрила нищо, колеги. Аз Ви питам: какво разкри госпожа Йончева за българските магистрали? Дотук имаме всичко на всичко един въпрос. „Може ли да се проведе независимо разследване?“ Това разкри госпожа Йончева. Това е нейното велико разкритие, което тя направи. Това не е разкритие, това е въпрос. Това не е никакво разследване! „Дайте да намерим независима лаборатория!“ Това ли е разследването? Ами, намерете, бе! Направете разследване, като сте разследващи журналисти. Само че, пак повтарям, парламентът не е място за разследващи журналисти. Има достатъчно журналисти извън парламента, които би трябвало да се занимават с тези неща. По отношение на вярата Ви в българските институции.

Това, което правите, е да превърнете собствената си партия в пощенска кутия – в нещо, което прилича на сайт за фалшиви новини и се държи от офшорна компания. В това сте тръгнали да си превърнете партията. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е Ваш проблем. Нашият проблем е следният. Вие дълбаете пропаст в българското общество – пропаст на разделението, и сеете омраза.

Това е толкова изтъркано и клиширано правило в медийната политика, че направо не мога да повярвам, че не сте го чували досега. Това е клише! Вие тепърва ще се запознаете с това клише и ще усетите неговата валидност. Не приемаме морализаторския тон на госпожа Нинова, докато тя не отговори на въпросите за собственото си минало. Понеже често цитирате мои писания от 2012 г., аз ще Ви призова да прочетете моите писания и от 2007

какви ли не скандали, които не бяха произведени от тогавашната опозиция, а бяха произведени от Вашата собствена партия. Ние няма да се подадем на Вашия рекет, няма да се подадем на тази кампания, няма да Ви отговорим по начина, по който го правите Вие. Ние много добре разбираме каква е Вашата цел! Вашата цел е да ни вкарате във Вашата черна кампания, да влезем всички заедно в калта, да се овъргаляме едно хубаво, да си похабим хората и от едната, и от другата страна, защото в тези кампании чисти хора няма да останат, и накрая да плеснете с ръце и да се мъчите да управлявате една държава, която действително сте готови да докарате до разпад, само и само да сложите горе

идейна философия целта оправдава средствата, има цели, които са по-високи от средствата. Много сте се увлекли в това, което правите. Много сте се увлекли и ще плащате политическа цена за това – не друга, политическа цена! Избирателите ще Ви принудят да платите тази цена и да преразгледате това си поведение, защото то е вследствие на политическа лудост. Това е въртоглавост в политиката – не знаете какво да направите, въртите се в кръг, правите топки от кал, хвърляте ги в най-различни посоки и очаквате тази конструкция да Ви доведе до успех. Няма успех с такава конструкция! Виждаме и Вашето минало – на част от Вас, не твърдя, че всеки от Вас участва в това нещо, но тези, които участват, трябва да знаят, че ролята на морален стожер е много тежка роля. Тя не е за хора, които на първата крачка може да им извадиш офшорните сметки и да им покажеш къде са били в определени години. Когато госпожа Йончева твърди, че съм писал някакви работи през 2012 г., аз ще Ви питам: тя какво писа през всичките тези години? Тя кога откри, че в България има корупция? Аз ще Ви кажа кога през февруари 2017 г., когато се кандидатира за народен представител, тогава тя разбра, че в държавата има проблеми, поне на публично ниво. Не съм я видял – това ярко перо,

Няма такава роля! Разследващият журналист няма достъп или има труден достъп до определени информации. Депутатът има достъп до пълната класифицирана информация, това е неравнопоставено положение в сравнение с истинските журналисти. (Ръкопляскания че госпожа Йончева не е журналист и с етикета „журналист“ в момента вреди на цялата журналистическа професия, защото журналистът не стои на банките в парламента. Журналистът стои извън парламента и наблюдава същия този парламент какво прави. Истинският журналист не стои между депутатите тук (ръкопляскания от ГЕРБ), не стои сред властта, защото парламентът също е власт, независимо кой е в опозиция и кой е в управление. Това е друг тип трибуна, тук би трябвало да се говори за идеи, а ние се занимаваме с черните кампании

плодовете на това, което сеете днес, ще ги събирате на 26 май и ще видите, че тези плодове са горчиви. И най-горчиви ще бъдат тези плодове за госпожа Нинова, която ще трябва да Ви обясни след това защо сте го добутали дотам пак да загубите изборите и пак да се обяснявате, че всички останали са Ви виновни, само не и Вие. Ние достатъчно виждаме гредата в нашето око. Толкова много я виждаме гредата в нашето око, че дори не ни остава време да погледнем сламката в окото на другия. Това е формулата на успеха за една партия. Една партия трябва да вижда първо собствените си грешки и ние ще продължим да го правим. Надяваме се да излезете и да се излекувате от тази лудост, в която сте влезли, защото тя е опасна за държавата, не за нас. Благодаря. (Продължителни ръкопляскания от

Господин Председател, дами и господа народни представители! Повод за нашата декларация е доста грозното изявление на председателя на БСП, поднесено като някаква форма на декларация. Повече от ясно е, че е написано тази сутрин – изпълнено е с клевети, изпълнено с квалификации, изпълнено с патетични лозунги тип

четящата декларацията, не само нейните съпартийци, това цапа всички останали, цапа и мене – едно такова изявление от тази трибуна! По тази причина искаме да заявим нашата категорична позиция, че на такъв тип документи би било добре да не се дава гласност. Обръщам се и към медиите, защото те не носят абсолютно нищо (реплики от „БСП за България“) и в посока разкриване на истината. Конкретно по хода, по реда на твърденията в тази декларация, тъй като разбирате, че в момента нашата също е създадена сега. Вчера държавата била буквално разтърсена от скандала. Какъв скандал!? Какво разтърсване!? Вие, наистина ли живеете в реалния свят или във Вашата си паралелна държава? Къде виждате такъв скандал въобще? Още вчера, в същия ден, беше изнесена информация, че по въпросното забавяне на строителното изпълнение е сезиран съдът, който се очаква да се произнесе на втора инстанция. Какъв е скандалът!? Извадили един запис! Абсолютно тенденциозно! В записа аз като човек, който се занимава с журналистика от 1992 г., не видях началото на записа. Не видях началото на записа!!! началото на записа!!! Не коментирам дали е автентичен или не, това ще го установят съответните служби, най-вероятно е автентичен. Но тук въобще не става и въпрос за това, което се разбира от изнесената информация, както и от допълнително дадените сведения от тогавашния министър господин Вежди Рашидов, че е ставало въпрос за едно закъснение на изпълнението, което не е било по вина на фирмата. Това най-вероятно в началото на записа трябваше да се покаже и да се чуе, но то е изрязано. Пак е пусната само част от съответния разговор. Така че не мога по никакъв начин да си изградя такова становище, че става въпрос за някакъв скандал, а не за поредната манипулация. Продължаваме нататък. Въпросната журналистка, която действително е спорно доколко е журналистка – и аз потвърждавам това, и аз смятам така – по никакъв начин не може да бъде приемана като човек, който изнася истински и достоверни факти. Мисля, че от досегашните й действия на всички им стана ясно това. Мога да Ви припомня, че на 13 ноември 2017 г. тя изнесе, публично прожектира или представи своя филм за оградата, за нарушенията, за огромната корупция, наречена „оградата“, в който не присъстваха никакви истини. По-скоро там присъстваха само лъжи и внушения, както и доказателства, но не в полза на основната теза. Там нито информацията, която беше изнесена, беше истина, нито имаше факти. Напротив, имаше едно

С това ли се доказва корупцията?! С кое? Или с другата група, защото там бяха представени кадри за две групи, която беше следена, контролирана в момента и трябваше да бъдат заловени българските трафиканти при поемането на тази група? И това беше провалено точно от тези прибързани снимки, които бяха представени като разкрития. Да не говорим, че зад кадър остана кой е бил шофьорът на госпожа Йончева. ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Това са фактите по този филм. Извинявайте, на тази журналистка ли да вярвам?! Десет дни по-късно, на 23 ноември 2017 г., същата тя в студиото на една национална, бих казал, небългарска телевизия, представи една фалшива снимка за разрушено оградно съоръжение до един мост – черно-бяла, която била направена едва ли не същия ден. Говорим за 23 ноември 2017 г.! Същия ден изпратих хора и заснехме същото място, установихме къде се намира, въпреки че умишлено не беше оповестено къде е. е. На тази снимка се виждаше, че оградата съществува. Как да си обясним тогава? Приех, че тя може би се е заблудила или нещо такова, но след това съобразих, съобразих, че неслучайно снимката, която беше показана по тази телевизия, беше черно-бяла, просто защото имаше огромна листна маса по дърветата и тя не трябваше да се вижда. Щеше да направи впечатление, че снимката не е от същия ден, защото на другата снимка – от 23 ноември, естествено, характерното състояние на дърветата беше без никакви листа. И на тази ли да вярвам?! На тази журналистка да вярваме, така ли?! Да не говорим за останалите внушения, клевети, обиди, хвърлени прибързано, умишлено. Знаете ли, госпожо Нинова, това, което Вие определихте за вчерашната реакция на големия скандал, аз бих го прехвърлил към Вашата журналистка – разследваща, ударна, разобличаваща. Точно епитетите, които Вие отправихте към реакциите на тогавашния министър на културата с документи, както и на сегашния министър Банов, аз бих ги отправил към Вашата журналистка: объркана, противоречива, изпълнена с лъжи – цитирам Ви, въпреки че Ви няма тук. в случая всички ние, средно интелигентни хора, смятаме, че Вие сте хванали един човек, който не разбира особено добре точно какво прави – по очите му, по изражението му личи, но който амбициозно се втурва да изпълни всяка поредна поръчка.

Сигналът на Йончева, който е бил подаден на 9 юни за оградата, аз си спомням за какво беше – че оградата от два реда била станала на един ред и това било голямата манипулация, тъй като по проект била двойна. Още тогава обяснихме, че преминаването от двуредова към едноредова ограда е с промяна на строителното задание, с нови проекти и съответно с намалено плащане за това. Има всички документи за това. Ето защо по този сигнал, естествено, нищо няма да излезе. Също така, госпожо Нинова, която Ви няма в залата, пропуснахте още един сигнал. Не знам защо го пропуснахте. На 13-и, когато излъчихте филма, Вие заявихте, че още на другия ден ще подадете – и така беше отразено по медиите – като сигнал до Прокуратурата филма на Елена Йончева. На това човек да се смее ли, да плаче ли?! Този сигнал пропуснахте. В крайна сметка, от това дали Прокуратурата се е сезирала, дали се е самосезирала, както вчера, не могат да се правят някакви обобщени изводи за истинността на сигнала. Извинявайте, но на мен ми се вижда прекалено прибързано и оперетно това втурване на Прокуратурата още същия ден в Министерството на културата. Кой знае какво ще намери в Министерството на културата Прокуратурата?! Естествено, че и тя се грижи за своя собствен имидж. За съжаление, вчера пресоли манджата. Това мога да Ви кажа. Защото не е въпрос да се броят втурванията на Прокуратурата в едно или в друго учреждение, а е добре да се броят ефективните присъди – резултатите от нейната работа. Сега ще кажа, което донякъде ще подразни сигурно и колегите от нашата страна, искам да попитам: я кажете какво стана, след като преди три месеца Прокуратурата се втурна в Държавната агенция за българите в чужбина? Лепнахте на един човек епитета, че е злоупотребявал,

Вместо Прокуратурата да се втурва, да влиза тук и там, за да угоди на общественото очакване за бърза реакция, по-добре е да си посвърши работата и да си поразгледа забатачените разследвания и проверки. Защото това не е човешко – да държиш ти три месеца един човек в условия на затвор, лишен от абсолютно всички свободи и права, и да не можеш да изкараш никакви доказателства за това, че той е продавал български паспорти. Нещо повече, и мисля, че Вие, господин Стойнев, дори съвсем отгоре, ангро от тази трибуна го използвахте едва ли не като факт, доказан факт. Ама не е доказано! Не е доказано! Утре може с Вас да се случи, може с някой друг да се случи.

да се изнасят твърдения, характерни за фалшив сайт, защото това е жалко, неморално, уни зи тел-но! В крайна сметка от всичките тези прения може да излезе така, че да се докараме до състояние да връщаме тези 53 милиона европейски пари, което няма да е добре за България. (Ръкопляскания от По начина на водене – заповядайте, господин Симов. Уважаеми господин Председател, взимам процедура по начина на водене, за да Ви обърна внимание, че от тази трибуна бяха изречени поне две много скандални твърдения от преждеговорившия. Първо, той каза, че опозицията няма право да заявява каквото й да е. (Възгласи от ОП.) Поправете ме, ако греша, но депутат, пък бил той от управляващото мнозинство, пък бил той партиен лидер, няма право да отнема думата на опозицията! ЮЛИАН храмът на българската демокрация и всеки, който върви срещу нея, заслужава да бъде порицан. (Реплики и възгласи от ОП и ГЕРБ.) Нещо повече, от тази трибуна господин Валери Симеонов изкомандва медиите какво могат да отразяват и какво не могат да отразяват.

Точка 6 се изменя така: „6. „Зоотехнически сертификат“ е документ, който се издава на хартиен носител или в електронен вид за разплодни животни, сперма, яйцеклетки и ембриони и съдържа информация за техния произход, идентификация, продуктивност, генетична стойност

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12: „§ 12. § 43: „§ 43. Разрешенията за извършване на развъдна дейност, издадени на развъдни организации до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ